Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Head Vabariigi Valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad! Alustame 20. aprilli infotundi ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Kaja Kallas, justiitsminister Maris Lauri, majandus‑ ja taristuminister Taavi Aas. Head ametikaaslased, kuna üheksa teemat on ette registreeritud, siis mul on ettepanek, et me töötaksime järgnevalt et iga küsimuse juures on küsijal üks täiendav küsimus ja lisaks veel üks lisaküsimus. Ma usun, et nii me jõuame üheksa küsimust‑teemat läbi käia.

Aitäh! Austatud peaminister! Sisejulgeolek on väga lai valdkond, alustades vajalike varude olemasolust ning lõpetades politseinike ja päästjate palkadega. See kõik loomulikult nõuab raha. Aga väga palju on võimalik teha ka ilma rahata. Minu küsimus puudutabki neid sisejulgeolekumeetmeid, mis täiendavat raha ei nõua. Isamaa on algatanud ja teinud erinevaid ettepanekuid, mis puudutavad vaenuliku sümboolika keelustamist. Selles me oleme Riigikogus leidmas ühist keelt ja ma loodan, et homme võetakse see eelnõu ka seaduse kujul vastu. Lisaks sellele me oleme algatanud ja teinud ettepanekuid, et viisade ja elamislubade väljastamine lõpetada või siis viisad ja elamisload [tühistada] inimeste puhul, kes on avalikult üles kutsunud toetama Venemaa agressiooni Ukraina vastu.

Kas Vabariigi Valitsus toetab neid algatusi ja ettepanekuid, mis ei nõua täiendavaid rahalisi vahendeid ja mis on suhteliselt lühikese aja jooksul rakendatavad ja mis on jäänud siin parlamendis mitmeks nädalaks seisma? Milline on valitsuse seisukoht? Kaja Esiteks on tõesti hea meel, et parlamendis on leitud üksmeel sümboolika keelustamises. Valitsus sellise eelnõu tõesti Riigikogule saatis ja ma tean, et erinevaid algatusi on teinud

Viisade ja elamislubade väljaandmine on Venemaa ja Valgevene kodanikele valitsuse otsusega lõpetatud. Neid enam ei anta, nii et oleme seda juba omalt poolt teinud. Loomulikult

relvalubasid, siis relvalubade puhul minu arvates tehti aastaid tagasi suur viga. Reformierakond oli väga selgelt selle vastu, et relvalubade andmisel kaotatakse ära eestikeelne eksam, aga teie erakond minu teada toetas seda.

teha. Ka praegu on riigil relvaloa peatamiseks ja kehtetuks tunnistamiseks julgeoleku ja avaliku korra huvides seaduslikud alused seadustes olemas. kohta] ka õiguskantslerilt lihtsalt tuge, mitte konkreetselt ametlikku arvamust. Arutasime sellel teemal, kas näiteks kodakondsuse järgi spordi-,

Nüüd täiendav küsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh vastuse eest! Aga ega ma tegelikult head vastust ei saanud. See, et on otsustatud piirata

Mis puudutab relvalubasid, siis sellest on ilmselgelt vähe, kui me räägime venekeelse eksami sooritamise lõpetamisest. Ma räägin ikkagi väga selgelt kõigi Venemaa ja Valgevene kodanike tegemist on riikidega, kes sooritavad praegu agressiooni Ukraina vastu – kõikide relvalubade peatamisest ja [neilt relvade] ärakorjamisest. See on hoopis midagi muud kui muuta seadust, mis puudutab seda, mis keeles tulevikus tehakse

Paljudes Euroopa riikides on tehtud väga selge vahe, et Euroopa Liidu kodanikel on valimisõigus kohalikel valimistel ja ülejäänutel, kolmandate riikide kodanikel ei ole.

peadirektor teatas, et vaenuliku sümboolikaga avalikud üritused on 26. aprillist 9. maini keelatud. Kas tõepoolest pärast 9. maid on need lubatud? Kaja Kallas, palun! Kaja Jaa, viisade väljastamine ja elamislubade väljastamine – selle otsuse me tegime, nende väljastamine on lõpetatud. Mis puudutab relvalubasid, siis ma siiski loodan, et te möönate, et teie poolt oli viga neid relvalubade andmise kriteeriume lõdvendada

25 000 relvaloaga isiku, kellest Venemaa, Valgevene või määratlemata kodakondsusega on 1232 isikut. See, et Riigikogus on need eelnõud menetluses, ma arvan, toobki selle arutelu välja, mis on põhiseaduspärane ja mis ei ole, mida saab teha ja mida ei saa teha. Ma arvan, et meie kõigi ühine soov on meie julgeolekut piisavalt hästi tagada. Ja üks osa sellest julgeolekust on see, et avalikku korda ei ohustaks inimesed, kellel on relvaluba ja kes on meie julgeolekule või avalikule korrale otseselt ohuks.Mis puudutab teist küsimust ja valimisõigust kohalikul tasandil, siis tõepoolest praegu on reegel, et kohalikel valimistel saavad valida kõik Eesti elamisloaga inimesed ehk Eesti residendid. See ei ole piiratud sellega, mis kodakondsusega nad tegelikult on. Õnneks on meil järgmiste kohalike valimisteni aega, järgmised kohalikud valimised on 2025. aastal. Sinna on veel tükk maad aega ja me jõuame neid asju korda seada. Siiamaani on olnud see seisukoht, et kõikidel Eestis elamisloaga olevatel inimestel on täpselt samad õigused, mis Eesti kodanikel, välja arvatud õigus valida Euroopa Parlamenti ja õigus valida Riigikogu. Siiani on nii olnud.Nüüd, mis puudutab vaenu õhutavate ürituste lubamist, siis loomulikult sellised üritused ei ole lubatud ei praegu ega ka tulevikus. Sõnum, mille ütles Politsei- ja Piirivalveamet

Palun nüüd lisaküsimus, Kalle Grünthal! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud Kaja Kallas! Kui me viimati siin saalis kohtusime, siis ma esitasin teile küsimuse, mis seondus Kalle Laaneti tegevusega. Meeldetuletuseks nii palju, et Riigikogu koridorides liikudes kohtusin Kalle Laanetiga, kaitseministriga, kes andis mulle teada, et kui ma veel Mali teemadel sõna võtan, siis läheb minu pojal, kes on tegevväelane, teenistuses halvasti. Te vastasite, et te mitte kunagi ei usu, et Kalle Laanet midagi sellist ütleks. Õnneks võttis asja üles ka Delfi, kes tegi nii minu kui ka Kalle Laanetiga intervjuu, mis langes tegelikult minu poolt väidetuga kokku. Vaidlust ei olnud [kohtumise] üle, Kalle Laanet ütles samuti, et me kohtusime. Kalle Laanet ütles samuti, et me rääkisime Mali teemadel, kuid mida me täpselt rääkisime, seda ta ajakirjanikele ei öelnud, öeldes, et see on sensitiivne. Mina tõin selle asjaolu välja. Ma tahaks

siis miks ei ole rääkinud? Minu jaoks on ennekuulmatu, kui ministrid hakkavad Riigikogu liikmeid perekondlike sidemete kaudu ähvardama. See tundus nagu rohkem Stalini aega olevat sellest] rääkinud sel põhjusel, et mul ei ole põhjust teid uskuda, ja teiseks, ei ole minul mingit huvi tegeleda teie omavaheliste vestlustega. Aitäh! vestlustega. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Helle-Moonika Helme, sellele vastab majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning teema on energiajulgeolek. Helle-Moonika Helme, palun!

artikkel, kus Viru Keemia Grupi tehnikadirektor Meelis Eldermann pakkus välja, et Eesti võiks kaugkütte puhul Vene gaasi asendada kodumaise suurema kütteväärtuse ja madalama hinnaga põlevkiviõliga. Ta ütles, et kui

oleks tehniliselt lihtne, põletid tuleks asendada, paigaldada mahuti ja torustik koos pumbaga ja olekski kõik. Ja ta ütles ka, et tema arvamus on, et seda tuleks teha juba täna. Kas te olete selle teemaga tuttav, kas te olete seda arutanud ja mis seisukoht teil selles küsimuses on? Taavi Aas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud küsija! Tõepoolest, tegemist on ühe võimaliku variandiga. Seda varianti on käsitletud pigem võimalusena olukorras, kus on gaasidefitsiit.

ettevõtted on mõelnud sellele, et kriisiolukorras oleks võimalik asendada neid materjale kütteõliga.

Ma arvan, et see oleks meie esimene plaan, aga tõesti, suure kriisi tingimustes on teie kirjeldatud skeem võimalik. Aitäh,

Aga ikkagi, selle teema juurde tagasi tulles, me teame ju, et meil väga palju valikuid ei ole. LNG kohta on ju ka asjatundjad öelnud, et see on kõige kallim gaasi liik üldse. See üldse. See on väga suur koorem meie Eesti elanikele, meie majandusele, meie ettevõtjatele. Ühest küljest võib-olla te

aga me teame, et praegu on Venemaalt puidu sissevedu piiratud, isegi lõppenud. See seab väga suure surve meie metsadele, raiesurve suureneb.

sellel talvel. Nüüd, kui me tuleme veel kord selle kodumaise põlevkiviõli juurde, siis täna on Eesti vajadus maagaasiga või gaasiga tervikuna kaetud. On olemas varu Inčukalnsis. Me oleme teinud otsuse selle kohta, et soetada riiklik varu ühe teravatt[‑tunni] ulatuses ja mitte soetada seda Venemaalt. Töötatakse selle nimel, et meil saaks olema LNG‑terminal. Me töötame selles suunas, et ka selle ujuvterminali kulud oleks jagatud, mis kindlasti teeb selle Eesti tarbijale Need on esialgsed plaanid, aga veel kord: õli kasutamine tuleb kõne alla päriselt siiski kriisiolukorras, kui tõesti peaks tekkima

ütelnud sedasi, et kõik on nõus, et seda peaks tegema, aga see bürokraatia, et need soojapumbad saaksid tööle, võtab umbes neli aastat. Minu küsimus on, et kas te

Mina olen Eleringi esindaja. Need esindused teatavasti on ministeeriumide vahel jagatud. Soojapumpade puhul ma eeldan, et te rääkisite maasoojuspumpadest või termosoojuspumpadest. Kui ma kunagi ammu töötasin Tallinna linnas, siis me tõesti ühe objekti puhul väga tõsiselt rääkisime võimalusest hakata kasutama soojuspumpa, maasoojuspumpa. Tollel ajal jäi see projekt katki sel lihtsal põhjusel, et keskkonnakaitsjad olid selgelt selle vastu. Põhjenduseks toodi siis põhjaveekihtide kaitse. Mere puhul ka see on üks võimalus ja seda võimalust kindlasti kaalutakse. Lisaks sellele teeb Eesti Geoloogiateenistus väga tänuväärset tööd kogu selle geotermaalenergia kasutuselevõtu suhtes Eestis. Nendel päevadel, muide, on meil külas ka Soome geoloogid – just kohtusin vahetult nendega –, kellega sellel alal tehakse head koostööd. Teatud ulatuses on Eesti soojavajadust tõesti võimalik katta mandril maasoojuspumpadega, sügavate maasoojuspumpadega. Neid projekte on Eesti Geoloogiateenistus nendel päevadel ka tutvustamas.

kust on võimalik energiat saada. Aga kindlasti ei ole tegemist kiire lahendusega. Kõigepealt tuleb ära teha geoloogilised uuringud, nende pealt saab edasi minna ja hinnata keskkonnamõjusid

Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde, see on kolmas. Selle esitab Riigikogu liige Kalvi Kõva, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on energiajulgeolek. Kalvi Kõva, palun!

selliseid paikseid tuule- ja päikesejaamakesi. Seda te olete ütelnud siin infotunnis kahel korral. Väga mõistlik! Aga ma olen segaduses. Ma olen segaduses sellepärast, et teie paremal käel olev

ülekandevõrgud ei võta seda vastu. Neid [võrke], nagu ma asjast aru saan, ei ole plaanis ka arendada. Problemaatilisemad piirkonnad on saared ja Kagu-Eesti,

takistatud. Lisaeelarves me näeme ette investeeringud võrkudesse täiendavalt 8 miljonit eurot. Me oleme arutanud ka seda,

kännu tagant liikuma. Teine asi, mis meil lisaeelarves on, on 19 miljoni euro eest investeeringuid energia väikelahendustesse just selleks, et oleks täiendav toetusmeede, et neid energialahendusi loodaks. Nii et igal juhul tegudega me näitame, et me usume

ka muudel taastuvenergia allikatel põhinevaid lahendusi, mis oleksid seotud suurtarbimisega, näiteks tehastes, eriti neis tehastes, mis on kasutanud energiaallikaid, millega on praegu probleeme. Näiteks gaas on üks selline, mis

Loen siin laupäevast Õhtulehte ja ei tule üllatusena, et hakkepuidu puudus kruvib küttehinnad uutesse kõrgustesse ja ees on karm sügis. Eksperdid siin lehes ütlevad väga ilusti, et et mured on tekkinud alates eelmisest sügisest, kui on oluliselt suurenenud just puiduhakke kasutamine Narva Elektrijaamade ebaefektiivsetes suurkateldes. Selle nii‑öelda väga kasumliku elektritootmise Narvas Narvas maksavad kinni meie soojatarbijad siin pealinnas ja teistes kohtades, kus hakkepuiduga köetakse. Minu arvates on valitsusel kaks teed: kas keelata hakkepuidu põletamine Narva kateldes või lasta inimestele

suured soojaarved, teha? Aitäh!

mõjutada. Enamik või ligi pool Eesti biomassist eksporditakse, mistõttu ei dikteerita hinda mitte Eesti‑siseselt, vaid tegemist on regionaalse turuga, nagu ma ütlesin.

Aga tõesti, kui ma vaatan neid hindu, siis [näen, et] küttepuu hind on viimasel aastal väga palju tõusnud ja ta on tõusnud ka mujal.Eesti Energia kasutab oma kateldes suures osas

ja küsimus on ka selles, kas on survet täiendavaks raiumiseks. Minule esitatud materjalide järgi see nii ei ole. Eks see on olnud pidevalt arutuse all. Ka mina ei pea õigeks seda, et Narva kateldes seda puitu põletatakse. Aga kui ma vaatan nendele numbritele otsa, siis [leian, et] see ei saa olla põhjus, mis puiduhakke hinda üldiselt üles veab.Ma vaatan, et viimase poole aasta jooksul on ka Eesti Energia hankinud puidust 14% väljastpoolt. Neil on muidugi impordimaht piiratud tulenevalt Eesti Energiale kuuluvate käitiste keskkonnalubade muutmisest. Aga see probleem on mitmel

Aga küsimus on selline: kas on olnud mingeid arutelusid ka selle üle, kuidas leevendada või kas leevendada ehituspuidu jäätmetega

Aitäh! Ei, sellist arutelu meil ei ole olnud. Aga ma kirjutasin selle üles ja me saame selle teema tõstatada. Ma ausalt öeldes ei teadnud, et selline probleem on. Võib-olla tõesti seal on mingi täiendav võimalus.

keskkonda pikaajaliselt mõjutaks. Aga ma võtan selle teema kaasa ja saame seda ilmselt ka kabinetis arutada.

Öeldakse, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde. Nende liistude juures mina nüüd olen ja teemat "Sanktsioonid" puudutan ma vägagi enda seisukohalt. Nimelt puudutavad mu küsimused olematut Kremli ööbikute musta nimekirja – nii on seda rahvakeeli kutsuma hakatud – ja pea olematuid sanktsioone.Sissejuhatuseks ütlen võib‑olla niipalju, et eilses Eesti Päevalehes kirjutab välisminister Eva-Maria Liimets: "Vene artistide keelunimekiri oleks asendustegevus." Ja mainib muuseas, et näiteks Kirkorovi keelamine oleks liiga mustvalge lahendus. Sellele väitele vastab omakorda Facebooki seinal europarlamendi saadik Urmas Paet: "Mis asi on asendustegevus?! See on elementaarne, et kõigile Vene agressorrežiimi propageerijatele tehakse elu maksimaalselt keeruliseks. See on vähim, mida teha. Vene sõda on must‑valge teema. Ja kõik Vene režiimi toetajad on valel poolel koos tagajärgedega."Esmalt Esmalt ma küsiksingi, kuidas te kommenteerite kahte nii risti vastukäivat väidet – üht teie enda valitsuse ministri esitatut, teist teie erakonnakaaslase esitatut. Seda esiteks. Ja teiseks, millised on valitsuse seisukohad? Millised saavad olema – jah, rõhutan: saavad olema – need sanktsioonid ja sammud sellel teemal? Kaja olen Urmas Paetiga nõus, et [selles] sõjas ongi kõik mustvalge. Selle sõja puhul on pilt väga mustvalge. On üks riik, kes on läinud kallale teisele riigile. On üks režiim, Putini režiim, kes tapab Ukrainas süütuid tsiviilelanikke, ja kõik,

on mõistlik teha nimekiri ka nendest inimestest, kes ei ole Eestisse oodatud selle tõttu, et nad toetavad Putini režiimi või on vastavalt käitunud või valinud agressori poole. Lihtsalt, sõjas ongi kõik nii mustvalge.

korraldajad või ettevõtjad ise saaksid neid otsuseid teha, sest kõikidel ettevõtjatel ja ürituse korraldajatel peaks ka endal olema moraalne kompass. Mida me nägime Venemaa puhul? On terve pakett mille Euroopa või läänemaailm kehtestas Venemaa vastu, aga oli ka terve rida ettevõtteid, kes ütlesid, et nemad ei tolereeri Venemaa tegevust Ukrainas ja seetõttu nad lõpetavad oma tegevuse Venemaal. Nad ei olnud ühegi sanktsiooni all, vaid nende moraalne kompass ütles, et on vale

Nimelt selles juba tsiteeritud, eile ilmunud artiklis pakub välisminister viis punkti lahenduseks.

kus väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kellelt küsitakse samalaadne küsimus, väidab: "Siin peab olema selgus. Ükski Vene sõjategevust ja seeläbi ukraina rahva vastast genotsiidi toetav artist ei tohiks saada Eestisse sissesõidu luba. Seda ei saa jätta ainult kontserdikorraldajate vastutada." Mu küsimus ongi nüüd selles, et teid kuulates ma saan

millised sammud ikkagi astutakse ja milline saab olema konkreetselt ühe või teise asja asja puhul valitsuse seisukoht. Võtame kas või needsamad kontserdikorraldajad, kelle selga väliskomisjoni esimehe sõnul ei tohiks vastutust jätta. Suur Esiteks ma tahan seda öelda, et kui on tegemist Euroopa Liidu kodanikega, siis neil ei ole Eestisse mingit sissesõiduluba vaja, neil ei ole mingit viisat vaja. Me oleme Schengeni ruumis ja need inimesed võivad siia tulla, sest piiril kontrolli

kus me praegu oleme, on kõigil inimestel ja ettevõtetel vastutus. See vastutus ei ole mitte ainult valitsusel, vaid see vastutus on ka kohalikul omavalitsusel, kes annab lubasid selliste ürituste korraldamiseks. Ka kohalik omavalitsus saab nende ürituste üle otsustada, ka nemad peavad seda vastutust Samamoodi peavad seda vastutust kandma ka ettevõtted. Nii nagu ma ütlesin, on ka ettevõtetel oma moraalne kompass, mida peaks olema võimalik võimalik otsuste tegemisel kasutada. Kui selleks on vaja suuniseid, siis need suunised minu arvates Kultuuriministeerium võiks anda, nii et kõik ürituste korraldajad saaksid oma otsused nendest [suunistest] lähtuvalt teha. Kui kohalikud omavalitsused ei tee neid otsuseid, mis mis on nende pädevuses, siis [otsuse, kas] üritust lubada või mitte lubada, peab tegema valitsus. Siis loomulikult meie oleme valmis selliseid otsuseid tegema, et asjad oleksid selged, sest sõjas tõesti ongi asjad paraku niivõrd mustvalged. Nii et kõik inimesed, kes tegelikult praegu seda sõda õigustavad või Putini režiimi toetavad, toetavad ka tsiviilelanike tapmist Ukrainas ja kõiki neid õudusi, mida me Ukrainas näeme, ja see ei saa praegu mitte lisaküsimus, Mihhail Lotman! Ja nüüd palun lisaküsimus, Mihhail Lotman! Aitäh, austatud esimees! Austatud peaminister! Ma olen teiega täiesti nõus siis, kui te räägite sellest, mis toimub Ukrainas. Kuid ma ei saa nõustuda sellega, mis peab nüüd Eestis toimuma. Peale moraalse vastutuse peab olema ka poliitiline vastutus ja seda ei saa üksikinimesele või kohalikele omavalitsustele delegeerida.

Ei ole raske, võtke lahti Vene Vikipedija. Ma trükkisin välja kuni viis lehekülge neid ühiskonnategelasi ja artiste, kes on sõda otsesõnu toetanud. Sinna võiks lisada veel need, kes on toetanud Krimmi annekteerimist, Gruusia sõda ja nii edasi. See on üks lahendus. Teine lahendus, võib-olla veel lihtsam, on lubada esineda ainult nendel Venemaa artistidel, kes on sõja otsesõnu hukka mõistnud, ja neid on palju.

juhi teiste vastutusele tähelepanu mitte sellepärast, et ma tahaks öelda, et valitsus peaks endalt vastutuse ära lükkama. Ei! Ma lihtsalt tahan öelda, et meil kõigil on ühiskonnas oma roll ja igaüks peab saama neid otsuseid teha oma moraalsest kompassist lähtuvalt ja võikski seda teha. Ma

tulen teie küsimuse juurde. Minu arvates on lihtsam teha nimekiri nendest inimestest, kes ei ole praegu oodatud siia esinema tulenevalt sellest, et nad on toetanud seda režiimi, toetanud seda sõda, toetanud teisele riigile kallale minemist, toetanud agressiooni ja Putini käitumist. Nendest kahest valikust on see [minu] valik ja loomulikult valitsus on valmis oma sammud selles suunas tegema.

Viimastel päevadel olen ma üsna palju tegelenud selle võimaliku LNG‑terminaliga. Nädalavahetusel viibisin isegi Põhjasadama territooriumil ja vaatasin oma silmaga, mis olemas on.

"Kaaluda võimalust kasutada LNG‑ujuvterminali asukohana Paldiski Põhjasadama olemasolevat ja turvalist kaid nr 7. Vajadusel on sadam valmis kogu muu sadamategevuse piiramisega, et tagada terminali täielik ohutus. Selle ettepaneku rakendamiseks on vajalik luua ainult mõnekilomeetrine maismaa‑toruühendus Balticconnectoriga. Vajaliku ühenduse tehniline eskiislahendus on olemas ja sellise maismaatoru ehitamine on kiire ning odav. Erinevalt Alexela ujuvterminalist ei ole vaja süvendada merepõhja ja ehitada 40 miljonit maksvat terminalitaristut, mille tulemusena ujuvterminal asub ikkagi avamerel. Olemasoleva kai nr 7 kasutaja ja operaator võib olla samuti Alexela. Kaid võib asuda kasutama koheselt. Vajalikud turvatsoonid on tagatud, vastav joonis lisatud." Minu küsimus lugupeetud majandusministrile ja võib-olla ka peaministrile on järgmine: kas valitsus kavatseb kaaluda Paldiski Põhjasadama ettepanekut? Taavi

Küll aga on meile teada, et tänaseks on kõikide keskkonnaalaste ja muude lubadega kõige kaugemale jõutud just nimelt Alexela

Ma kindlasti ei välista ühtegi projekti lihtsalt sellepärast, et seda projekti välistada. Aga praegu tuleb töötada sellise lahenduse nimel, mis on kõige kiiremini saavutatav,

Kõigepealt päikesepaneelidest. Mina ei ole kunagi öelnud, et olen päikesepaneelide vastane, küll aga ma ütlesin, et ei ole mõistlik kasutada põllumaad päikese[parkide] rajamise kohana, ehk ma ei ole see, kes toetaks põllu peale päikeseparkide ehitamist.

Seda eksporditavat hakkepuitu kasutatakse nendes riikides, kuhu ta eksporditakse, täpselt samamoodi energia tootmiseks, sealhulgas elektrienergia tootmiseks. Mina ei näe küll mingisugust vahet, millises riigis sellest hakkepuidust elektrit toodetakse, ja keeldun aru saamast sellest, miks Eesti Energia puhul on halb, kui hakkepuidust elektrit toodetakse, aga kuskil teises riigis on see hea. Nüüd palun täiendav või täpsustav küsimus, Peeter Ernits!

"Paldiski Põhjasadama pöördumised ja ettepanekud lähevad ametkondades kaduma. Mitmed kirjad on jäänud vastuseta ning on selgunud, et neid lihtsalt ei registreerita. Paldiski Põhjasadam on tutvustanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Eleringile võimalikku LNG‑ujuvterminali lahendust juba aastaid." Ja edasi: "Loodame, et seekordne ettepanek ei jää laiema tähelepanuta, sest kaalul ei ole ühe ettevõtte ärihuvid, vaid terve Eesti energiavarustuse tagamine ning ka laiem turvalisuse küsimus." Minu konkreetne küsimus on see: miks [on] viimaste aastate jooksul paljud Põhjasadama pöördumised, kirjad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile jäänud registreerimata või vastuseta? Ja teine pool küsimusest: kas edaspidi see praktika lõpeb, ministeerium vastab nendele ja toob need küsimused ka Vabariigi Valitsuse lauale? Hea juhataja! Aitäh! Mis puudutab kirjade registreerimist või registreerimata jätmist, eks seda tuleb ministeeriumis uurida, et kas need väited vastavad tõele või ei vasta tõele. Minu parim teadmine on see, et majandusministeerium käitub korrektselt, kirjad registreeritakse ja neile vastatakse õigel ajal.

Selle laeva osas käivad läbirääkimised, ei ole veel lõplikku lepingut laeva kasutamise kohta. Aga läbirääkimised laevaomanikuga on toimumas, nii et ma tahaks küll loota, et lähiajal me selles ka selgust saame.Tõele saame.Tõele võib vastata ka väide, et see on sama laev, mille suunas vaatas ka Alexela. Mul ei ole küll sajaprotsendilist kinnitust selle kohta, aga arvestades ja teades seda, kui vähe on neid laevu, mis on hetkel veel vabad, siis kindlasti ei saa välistada, et mõlemad pooled vaatasid korraga ühe laeva suunas. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kuuenda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Jaak Juske, vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on palgavaesus. Jaak Juske, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Kindlasti praeguses olukorras teeb, ma arvan, kõikidele erakondadele muret inimeste toimetulek väga kiire hinnatõusu tingimustes. Valitsusliidu meetmeid me oleme siin pikalt oodanud, sest lisaeelarve jõudmine parlamenti on jäänud venima. Aga kui lugeda uudiseid, siis teie juhitud valitsus plaanib valimiste eel hakata külvama 50 euro kaupa toetusi. Iseenesest on igasugune tugi inimestele kiiduväärt ja vajalik, aga see 50‑eurone toetus ei lahenda mitte mingil viisil seda inimeste hetkemuret. Selleks, et neid muresid lahendada, tuleb valitsusel jõuliselt pakkuda välja meetmed inimeste palgavaesuse vähendamiseks. Sotsiaaldemokraadid on tulnud valitsusele appi ja pakkunud välja ühe väga efektiivse mooduse, mis muudaks meie miinimumpalga maksuvabaks. näiteks õpetajale aastas kätte keskeltläbi 1000 eurot enam ja tõesti väga jõuliselt vähendaks inimeste palgavaesust. Kas teie juhitud valitsus on valmis seda sotsiaaldemokraatide väga vajalikku ja mõistlikku algatust ja eelnõu toetama? Aitäh,

Aga mul on hea meel, et kõik saavad aru, et seda tuleb kiiresti menetleda, sest mida kiiremini me seda menetleme, seda kiiremini saab tõsta ka toimetulekutoetust.Olen teiega ka selles suhtes nõus, et

mõjutanud kõiki inimesi, eelkõige seetõttu, et sisendite hinnad, sealhulgas energiahind on niivõrd palju tõusnud. Aga mida ma tahaks võib-olla eraldi välja tuua, on see, et me peame eristama kahte asja. Üks on absoluutne elatustase või absoluutne vaesus ja teine on erinevad ebavõrdsuse näitajad. Need palgavaesuse näitajad kuuluvad just nende erinevate ebavõrdsuse näitajate hulka. Kui me räägime absoluutsest heaolust, et] viimaste aastakümnete jooksul on see kõvasti kasvanud. Statistikaameti järgi on viimase 25 aasta jooksul absoluutse vaesuse määr langenud 30%‑lt

küsimusest, mis puudutab tulumaksusüsteemi. Lihtne on süsteemi lõhkuda, palju raskem on seda parandada. Paraku ka sotsiaaldemokraadid valitsuses, kui see süsteem rikuti, nii et meil on tekkinud olukord, kus tõesti õpetajad, politseinikud ja päästjad lähevad selle maksuküüru

muretsema ega maksma tulumaksu keskmise pensioni ulatuses. Loomulikult me peame selle süsteemi kordategemisega edasi minema, aga eks see on õppetund kõigile, et ei maksa lõhkuda seda, mis toimib,

võetud. On väga hea, et te tunnistasite, et hetkel tõepoolest hinnad tõusevad kiiremini kui Eesti inimeste palgad. Tegelikult iga nädal, iga kuu tekib meil üha juurde palgavaesust. Kui mõni seadus on jäänud ajale jalgu, siis tuleb seda otse loomulikult muuta. Sellepärast ongi sotsiaaldemokraadid teinud ettepaneku, et miinimumpalk oleks tulumaksuvaba. Ma küsin veel kord: kas te olete valmis seda algatust ja ettepanekut toetama? Ei või jaa? Lugupeetud Riigikogu Vahe teie ja minu vahel on see, et mina olen valitsuses ja teie olete opositsioonis. Iseenesest

parandame seda tulumaksusüsteemi samm sammu haaval, sellepärast et selle parandamine on lihtsalt niivõrd kallis. Mis on oluline? Oluline on see, et me saaksime tagada majanduse toimimise nii, et palgad kasvaksid kiiremini kui hinnad. Positiivne või lootustandev uudis on see, et energiahindade tõus peaks olema peatunud ega tohiks enam tuua kaasa nii suurt inflatsiooni. Ehk siis tegelikult järgmisel sügisel peaks meil olema natuke parem olukord, kui on praegu. Teine asi on muidugi

ületab keskmise Eesti inimese vaesusriski kaks korda, siis me peame tegema kõik selleks, et ei oleks töötuid inimesi. Me oleme majanduse

määr on piirkonna madalaimale tasemele langenud: 5,9%. Võrdluseks näiteks Lätis on see 7,2, Leedus 7,0, Soomes 6,9 ja Rootsis 7,7%.Ma olen teiega nõus, rasked ajad on ees ja sõda Ukrainas mõjutab väga paljusid tarneahelaid. Mõjutavad nii sanktsioonid kui ka toorme kättesaadavus. See võib tuua kaasa suurema tööpuuduse, mis omakorda tekitab probleeme. Aga vastates teie küsimusele, siis jah, selle seaduse peab kiiremas korras korda

Me ei lähe avama neid otsuseid, mis me oleme juba eelarvega teinud, ja tõepoolest, juba selle aasta oktoobris tõuseb üksiku pensionäri toetus. Pensionär ei pea seda toetust ise taotlema, vaid see makstakse välja pärast riiklikes registrites olevate andmete kontrollimist. Keskmine pension tõuseb järgmisel aastal, nii nagu on kokku lepitud.Oluline lepitud. Oluline on see, et me lisaeelarves paneme reservi täiendavalt raha selleks, et aidata inimesi just järgmisel kütteperioodil,

suvel, kui hinnad on madalamad, inimesed oma hinnad fikseeriksid, et järgmisel sügisel mitte elada üle seda närvipinget. See on mõnes mõttes nagu kindlustus selle vastu, et [hind] teatud piirist üle ei lähe. Igal juhul riik püüab aidata, aga inimesed

omaniku esindaja mõte, et mida selle rahaga tehakse, mis meie inimeste taskust ära võeti? Tegelikult, kui seda

näiteks tuuleparkide vähempakkumine, energiapakkumine, mida tänased investorid ootavad, et riski maandada. Taavi Aas, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud küsija! Eleringi investeeringud ja raha, mis Elering teenib – väga paljuski või praktiliselt kõik need investeeringud on seotud

on olnud väga õige. Ma tean, et siin vahepeal hakati selles otsuses kahtlema, eriti sel hetkel, kui Euroopas elektrihinnad, kaasa arvatud meil, väga kõrgeks läksid. Tänases olukorras, pärast 24. veebruari, ma arvan, on taas nii, et keegi ei kahtle selles otsuses.

ise oma süsteemi üleval hoidma. Tõsi, seda koos Läti ja Leeduga. See läheb kalliks, aga me saame sellega hakkama.

ja et meie energiavarustuskindlus, ka elektrienergia varustuskindlus oleks tagatud. Kui küsimuse all on need vahendid, mis saadakse Soome ja Eesti vahelisest kaabliga kaabliga toimuvast elektriülekandest ja hinnavahest, siis need vahendid jagunevad võrdselt Eleringi ja tema Soome partneri vahel. Neid vahendeid saab kasutada ainult täiendavate

Millal see toimub? Me ei ole kümme aastat ühtegi tuuleparki rajanud. Rajajad on erainvestorid ja nad tahavad mingisugust kindlustunnet saada. Minul on küll arusaamine, et teatud ametnikud ei teeni Eesti riigi huve, sest täna, kui on tippkoormusel vaja elektrit 1650 megavatti ja me ise toodame 1000, pluss gaasi on 2200 megavatti,

ülekoormustasu Eleringile. Võib-olla on sedasi, et sul on ministeeriumis ametnikud, kes on ka Eleringi nõukogus, ja nende inimeste abikaasad on seal tööl. Kuskil on pidurid peal ja see on ausalt öeldes riigi julgeolekule väga ohtlik. Aitäh! Mina küll ei pannud alguses esimesele küsimusele vastates tähele, et hea küsija küsis ka tuuleparkide vähempakkumise kohta. Aga selle kohta oskan ma öelda seda, et üks vähempakkumine 450 gigavati kohta on välja kuulutatud. Kui ma õigesti mäletan, siis selle pakkumise lõpptähtaeg on kas 1. juuni või 1. juuli. Me oleme kokku leppinud, et järgmine vähempakkumine, mis on suurusjärgus 650 gigavatti, läheb käiku järgmise aasta alguses. See

lõuna suunal. Rajamisel on sünkronisaatorid, mis aitavad meil sagedust hoida. Paraku me oleme kogu aeg arvestanud selle graafikuga, et desünkroniseerimine Venemaast ja sünkroniseerimine Euroopa Liiduga toimub aastal 2025. Selle järgi on tööd planeeritud mitte ainult Eestis, vaid kõigis kolmes Balti riigis.

see maksab päris palju, aga hakkama me saame. Üks osa sellest projektist on ka Eesti Energia katelde töös hoidmine, et nende kaudu hoida võrgu sagedust.

aastast 2025, kui saab varem, on väga hea, aga see nõuab päris suuri investeeringuid. Õnneks on meil väga palju Euroopa Liidu vahendeid abiks. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi kaheksanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Indrek Saar, vastab peaminister Kaja Kallas, teema on sanktsioonid Venemaa arstidele. Indrek Saar, palun!

Mida ikkagi valitsus kavatseb teha? Probleem on väga tõsine, sellele on juhitud tähelepanu väga erineval moel. Me teame, et see probleem on üleval. Me võime küll rääkida kodaniku vastutusest ja sellest, et igaüks peab andma oma panuse – ja seda inimesed teevadki –, aga fakt on see, et nädalake tagasi esines Tallinnas ansambel Ruki Vverh!, ja kui me midagi ette ei võta, siis võib-olla esineb ta ka meie võidupühal, 23. juunil Narva‑Jõesuu rannas. Tegemist on artistidega, kes rõõmsalt mängisid Krimmi annekteerimise aastapäeval Lužniki staadionil Putini rõõmuks. Riigi kohustus on seaduse kohaselt sissesõidukeelu kehtestamine, see on valitsuse kohustus, samamoodi rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine. Mida te nüüd ikkagi peaministrina kavatsete teha? Välisministri vastusest ma saan aru, et tema ei kavatse mitte midagi teha. Vähemalt need kirjalikud [sõnavõtud] ja ka raadiosaated, kus ta on esinenud – ma saan aru, et tal tegelikult mingit tahtmist midagi ette võtta selles küsimuses riigi tasandil ei ole. Nii et ma palun teilt vastust, mis aja jooksul ja mida te peaministrina kavatsete valitsuses teha. Kaja Kordan veel, proovin hästi lühidalt teha, võib-olla rääkisin liiga pikalt ja [mõte] läks kaduma. Esiteks, ükski Putini sõber ja toetaja ei ole Eestisse oodatud. Sõda on väga mustvalge, sõja toetajad, agressori toetajad ei ole Eestisse oodatud. Homme toimub meil valitsuskabineti arutelu, kus me arutame, mida me saame praegusel juhul teha. Teeme omalt poolt kõik selleks, et Putini sõja õigustajatel, Putini

need avaliku arvamuse liidrid, kes ei ole kvalifitseeritavad oligarhidena, aga kes avaliku arvamuse liidritena täpselt samamoodi sõjas on valinud

Nad väga paluvad, et me seisaksime selle eest, et sanktsioone, mis Euroopas kokku lepitakse, rakendataks ning et need oleksid võimalikult tõhusad ja toimivad. Kas te kavatsete teha välisministrile selle taustal ettepaneku, et vähe sellest, et me ise

Aitäh! Veel kord: mina arvan, et selline nimekiri peaks olema ja kui seda on vaja teha valitsuse otsusega, siis me teeme selle valitsuse otsusega. Täpselt nii on. Mis puudutab sanktsioonide nimekirja Euroopa Liidus, siis me oleme sanktsioneeritavaid inimesi sinna järjest juurde lisanud ja oleme pidevalt teinud seda, et sanktsioonid oleksid tugevamad, sest niikaua kui kestab Putini sõda Ukrainas, ei ole me teinud piisavalt. Nüüd, mis puudutab esinejaid, siis peab muidugi aru saama, et et nad tahavad tulla sellistesse riikidesse, kus neil on publikut. Ehk ma arvan, et see on pigem nende riikide probleem, kus on venekeelset publikut, kes neid artiste ka teab.

kultuuriminister või välisminister üldiselt. Ja ma ikkagi ei tagane oma sõnadest. Valitsus teeb loomulikult seda, mis on valitsuse kohustus teha. Aga ma ütlen ka seda, et meil kõigil on ühiskonnas oma roll, oma osa. See[, mida

kes ei läinud sanktsioonide alla. Nad said aru, et see on vale, ja lõpetasid oma tegevuse Venemaal ilma selleta, et riik seda neile ütleks. Aga jällegi,

välja. Kuivõrd erinev on see võrreldes Eestiga? Kas meil on mingid takistused ees, et sedasama teha, teavitada üldsust ühest, teisest ja kolmandast sissesõidukeelu saanud artistist, sportlasest, minu pärast kas või kirjanikust või filosoofist? Kaja Ma ei ole kindel, kas ma sain teie küsimusest täpselt aru. Ma kõiki Läti reegleid ei tea. Meie saame lähtuda oma seadustest, nendest otsustest, mis me siin teeme. Loomulikult me saame kehtestada nimekirja inimestest, kes kes ei ole Eestisse oodatud. Seda saab valitsuse tasandil teha. Seda saavad teha ka kohalikud omavalitsused, kui nad teatud üritustele lube lihtsalt ei anna. Ja nagu ma ütlesin, on kõigil oma roll.

ja teema on lisaeelarve prioriteedid. Helmen Kütt, palun! Aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Eestis on hetkel erineva informatsiooni valguses olevaid inimesi: on väga hästi informeeritud inimesi – valitsuse liikmed; hästi informeeritud inimesi – ilmselt koalitsioonisaadikud; vähem informeeritud inimesi – opositsioonisaadikud, noh, julgen nii rääkida, hetkel tuleb küsimus sotsiaaldemokraate puudutaval teemal; ja inimesed, kes loevad ajalehti. Üldiselt on opositsioonisaadikud ja ajalehte lugevad inimesed samal informatsiooni tasemel. Tänases [Eesti] Päevalehes on väga kenasti kirjutatud, et lisaeelarve annab julgeolekukindluse ning toetab Eesti peresid ja põgenikke.

Tsitaat on järgmine: "Kuna energiakandjate hinna tõusu ja sõjast tingitud olukorra tõttu tõusevad märkimisväärselt esmatarbekaupade hinnad, läks läbi Keskerakonna soov toetada sügisel kõiki lapsi ja pensionäre. Kui soov oli ühekordse toetusena maksta 100 eurot, siis üldiselt heakskiitu see küll ei saanud, ent 50 lisaeuroga saab iga laps ja pensionär sügisel arvestada." Selle lause on öelnud Jaanus Karilaid selle ajaleheartikli tarvis, mis täna Eesti Päevalehes ilmus. Ja nüüd tuleb Te räägite ja ka täna rääkisite üksi elava pensionäri toetusest. Me kõik teame, et need on pensionieas olevad inimesed. Aga meil on olemas ka inimesed, kes on osalise või täieliku töövõime kaoga

Aitäh! Kõigepealt, eks selle lisaeelarve väljakäimisega ongi see probleem, et numbrid võivad muutuda ja siis meile

tahame olla kindlad, et kõik arvutused klapiksid, enne kui me nende asjadega välja tuleme. Loomulikult oleme siin arvestanud ka seda, mida sotsiaaldemokraadid on välja toonud. Te ise olete korduvalt rõhutanud, et toimetulekutoetust tuleb tõsta,

See, mis puudutab täiendavate toetusmeetmete jaoks raha eraldamist reservi, siis sinna on tõesti pandud 30 miljonit selle jaoks, et sügisel,

toetusi just nendele, kes on kõige haavatavamad. Oleme arvesse võtnud ka seda, mis energiahindade või toetustega eelmine kord oli. Energiatoetused aitasid väga paljusid inimesi, just mediaanpalgaga inimesi, kui me räägime sihitud meetmest. Tegelikult

sihtida seda meedet just nendele kõige haavatavamatele ja need tingimused ei ole praegu paigas. On tõesti olnud juttu pensionäride sihtrühmast ja on olnud juttu

Ja nüüd täpsustav küsimus. Helmen Kütt, palun!

kas te olete planeerinud ka erivajadustega inimesed, kes ei ole vanaduspensionieas, selle toetuse, olgu ta 50 või 60 eurot, saajaks? Kaja Kallas, palun!

Isamaa Erakonna algatatud üksi elava pensionäri toetust olete toetanud ja selle aasta sügisel see toetus kasvab. Aga ma ei näinud lisaeelarves üht olulist rida. Isamaa Erakond on teinud ettepaneku: kuna hetkel on kõige keerulisem olukord seotud ikkagi

nelja kuu peale on 250 miljonit arvestatud energiakulude kompenseerimiseks inimestele. Võib-olla siis ei peaks inimesed minema omavalitsusse kauplema ja rääkima, vaid oleks natukene normaalsema elektri-, gaasi- ja soojaarved saanud ja toetanud veelgi suurema protsendiga tänast koalitsiooni? Aitäh, Aitäh! Loomulikult me arutasime kõikvõimalikke lahendusi. Eks sellel on nii plussid kui ka miinused. Ma lihtsalt ütlen, et kui me Euroopa Ülemkogul arutame näiteks energiahinna

et kõik saaksid ka ise ennast aidata, ja teiseks see, et tegelikult inimesed saaksid tõusvate hindadega hakkama. Kolmas on loomulikult see, mida me saame teha selleks, et

kuidas on võimalik maandada riske selliselt, et tegelikult energia, mis on väga suur sisend kõigile ja mida kõik peavad kasutama, oleks taskukohane. Aitäh!

minutit. Nüüd ma palun kõigil, kes soovivad küsida, ennast registreerida ja mul on, head ametikaaslased, teile ka palve, et te kohe ütleksite, milliselt valitsuse liikmelt te küsite, ja siis esitaksite oma küsimuse. Helmen Kütt, palun!

kombel sisse selgitus, mis ei vasta seaduse sisule. Seal oli viga sees ja see on tekitanud segadust, kuid kalkulaator vastab seaduse sisule. Seda me oleme igal võimalusel ka selgitanud ning inimesed on sellest aru saanud.

on Poola, kolmandal Leedu, neljandal Slovakkia ja viiendal Rootsi. Minu küsimus on, kas see pole juba liig mis liig või on plaan [toetust] veelgi suurendada. Kas teid ei tee murelikuks see, et Eesti on

Meie kaitse algab praegu Ukrainast. Iga asi, mida me kasutame Ukrainas, on tegelikult meie enda kaitseks, sest ukrainlased sõdivad Venemaaga. Venemaa on meie kõige suurem oht. Putin ei ole kuidagi varjanud oma ambitsioone ka teiste riikide suhtes, kes naabruses asuvad, sealhulgas meie suhtes. Nii et iga abi, mis me anname selleks, et Ukraina saaks selle sõja võita,

teha veel seda, et räägime oma suurte liitlastega. Nende ladudes on kindlasti veel asju, mida nad saavad

on selle jaoks, et see sõda lõpetada. Ja see sõda saab lõppeda ainult sellega, et Ukraina võidab Venemaad. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea esimees! Lugupeetud peaminister! Ma muidugi ei jaga Peeter Ernitsa muret, nagu me oleks Ukrainale liiga palju abi andnud. Kahtlemata me peamegi olema eeskujuks ja tegema kõike seda, mida on vaja selleks, et Ukraina sõja võidaks.Aga

Neli aastat tagasi tehtud tulumaksusüsteemi muudatused ei ole kuidagi valed või ekslikud ega vead, mis tuleb parandada. 500‑eurone tulumaksuvaba miinimum muutis meie maksusüsteemi õiglasemaks, see on aidanud madalapalgalistel toime tulla ja motiveerinud [rohkem] töötama ning seda kuidagi parandama või muutma ei pea. Küsimus on selles küürus, mis konstrueeriti sinna sellepärast, et Isamaa Erakond on allergiline astmelise tulumaksu mõiste suhtes, aga seda allergilisust jagab ka Reformierakond.Nii et maksusüsteemi muudatus on olnud eesmärgipärane, on tegelikult aidanud saavutada seda muutust, mida rakendades sooviti, aga tehniline konstruktsioon on olnud kohmakas. Ma olen nõus, et see on ebamõistlik ja et on võimalik tehnilist lahendust parandada, aga [seda saab teha] tegelikult õiglust süsteemis vähendamata. Samas, nii nagu 19 euro ja 18 sendi suurune lastetoetus jäi lihtsalt ajale jalgu, on toimunud ka tulumaksuvaba miinimumiga. See, et keskmine pension ja alampalk oleksid tulumaksuvabad,

Hea Riina, see ongi ideoloogiline vaidlus. Meie oleme alati olnud lihtsa ja selge tulumaksusüsteemi pooldajad, kus on üks [ja sama] protsent, mis absoluutnumbrites tähendab seda, et kes rohkem teenib, see rohkem maksab. Kui sa teenid vähem, siis sa ka maksad vähem. Nii et

milles me oleme absoluutselt ühel nõul, on see, et pigem tuleks soodustada inimeste toimetulekut läbi selle, et nende sissetulekud oleksid suuremad, ehk et me ei maksustaks kõrgelt mitte seda, mida inimesed palgana teenivad, vaid tegelikult

Me olemegi täiesti erinevatel seisukohtadel ja üksteist ära ei veena, ükskõik kui palju me seda debatti ka ei peaks. Ma arvan, et see ongi terve [lähenemine], meil ongi erinevad arusaamad ja erinevad lähenemised. Ma arvan, et on hea

üle, mida me üldse maksustame. Kui maksustamise põhimõte on see, et ära maksusta kõrgelt seda, millel sa tahad lasta areneda[, siis tekib küsimus, miks] me praegu maksustame kõige kõrgemalt töötamist. Tegelikult me ju tahame, et inimestel oleks tööd, ja me tahame, et inimesed saaksid head palka. Aga kui me teame, et sotsiaalmaks on see maks, mis mis toob riigieelarvesse väga palju tulu, ja see on maks, mida on lihtne koguda, siis kohe tekib küsimus, kust need tulud asemele tulevad. Nii et tegelikult minu arvates me peaksime seda pilti vaatama terviklikumalt – mitte ainult rääkima ühest maksuprotsendist, vaid vaatama, miks me maksustame, mida me maksustame ja kui kõrgelt me maksustame ning millist muutust me ühiskonnas soovime saavutada. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Aivar Kokk, palun!

on. Sellepärast on ka need vähempakkumised jagatud kahte ossa. Ühelt poolt, et need, kes on kiiremini valmis, saaksid kiiremini pakkuma tulla. Aga teisalt, et me ei paneks turule korraga väga suurt mahtu, mis võib kaasa tuua selle, et et pakkujad ei paku nii soodsaid lahendusi kui väiksema mahu korral. Ehk kui turul on korraga suur maht, siis selge on see, et pakkujad saavad esitada paremaid tingimusi. Nüüd käibemaksu tagastusest.

ma väga toetan seda, et päikesepaneelid oleksid eramajadel, oleksid tootmiskohtades, ehk mina pean õigeks seda, et päikesepaneelid asuksid tarbimiskoha lähedal. [Käibemaksu tagastuse puhul] on tegemist soodustusega. Täna me oleme läinud teist teed, seda soodustust antakse KredExi kaudu, ka praegu on üks meede avatud.

mingi osa hoone renoveerimisega, sest mõistlikum on teha nii, et kui paigaldatakse päikesepaneelid, siis seda energiat, mis paneelidega toodetakse, kasutatakse võimalikult säästlikult. [Taotlus]voor on veel avatud, võimalik on toetust saada.

et esiteks pole teil põhjust mind uskuda ja teiseks ei ole teil mingit huvi tegeleda meie omavaheliste probleemidega. Küsimus on selles, et Kalle Laanet on nimetatud vestluse olemasolu tunnistanud ja rääkinud osaliselt tõtt ja ja osa jätnud rääkimata. Ma ei saa praegu aru selles mõttes, et miks te ei tunne huvi selle vastu, võimalike probleemide vastu, kus teie ministrid sekkuvad põhimõtteliselt Riigikogu liikmete töösse. See ei ole isiklik küsimus, isiklik probleem, see on väga vale arusaam, sellepärast et siin sekkutakse ministrite poolt riigijuhtimise toimimisse. Ilmselgelt soovitakse seda probleemi panna kalevi alla. Kui te ei Kui te ei mõista hukka – tähendab, ma ei tahagi hukkamõistu –, kui te ei lähe Kalle Laanetiga sel teemal vestlema ega anna vastust, siis te tegelikult toetate sellist riigiametnike käitumist, mis ei lange kokku demokraatliku riigi juhtimisega. Ehk ma küsin: kus on teie moraalne kompass, millest te täna olete pidevalt rääkinud? Kaja